Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Projekt razvoja infrastrukture na otocima i priobalju", Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.